към Анна-Мария Борисова, министър на здравеопазването, относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на закриването на болници. Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 май 2010 г. г. 2. Постъпило е питане от народния представител Иван Костов към Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, относно усвояването на европейски средства от Министерството на труда и социалната политика. Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 май 2010 г. 3. Постъпило е питане от народния представител Захари Георгиев към Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, относно ограничаването на обхвата на лицата, участващи в Националната програма „Асистенти на хора с увреждания, дейност Личен асистент”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 май 2010 г. Писмени отговори: - от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Лютви Местан; 21 май 2010 г. Писмени отговори: - от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Лютви Местан; Лютви Местан; - от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; Иванов; - от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Иван Иванов; Иван Иванов; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Стефани Михайлова; Михайлова; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Захари Георгиев; Георгиев; - от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Милена Христова; Христова; - от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Дарин Матов; Дарин Матов; - от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Тодор Великов; Великов; - от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Димитър Колев; Димитър Колев; - от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Любомир Владимиров; Владимиров; - от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народните представители Кирил Добрев и Драгомир Стойнев; Стойнев; - от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Драгомир Стойнев; - от министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Антон Кутев.

Уважаеми госпожи и господа! Не дълъг, безкраен е списъкът на престъпните сделки през 20-те години на криминалния преход в България. Държавата и българският народ бяха безогледно ограбвани – последователно и на вълни. То не беше Виденовата масова приватизация, Костовата работническо-мениджърска приватизация, която хората нарекоха разбойническо-мениджърска приватизация. Днес във в. „Атака” за този период, четете, са описани продажбите на двата канала, харизани – даже не продажби, а това е харизване на двата канала на Българската телевизия. През следващите управления се осъществиха няколко други престъпни сделки – за БТК, за външния дълг, автомагистрала „Тракия”, БМФ, Студио „Бояна”, всяка от които струваше на българския народ стотици милиони и милиарди! Това бяха кражби, грабежи, безчинства, каквито по българските земи не бяха виждани от кърджалийско време. Резултатът е: стърчащи скелети на хиляди корпуси на предприятия, като огризани от термити, стотици хиляди безработни, съсипана икономика, а оттам – дефицит в бюджета днес, липса на пари за заплати, за пенсии, за здравеопазване, образование, финансова и тежка икономическа криза. Това е общата картина – трагична картина,

трите сделки за електроразпределителните дружества, които ще генерират десетилетия напред проблеми за българските потребители, за българската икономика и ще бележат стотици милиони и милиарди загуби за българската държава! Тези сделки бяха направени, както ни е известно, по времето на управлението на правителството на НДСВ буквално на цената на кабелите, според други, които ги оценяват, едно от електроразпределителните дружества даде толкова пари, за да получи активите, колкото всъщност е получило в следващите три години, забележете, само от присъединяването на нови потребители по Черноморието, където оперира. Представяте си каква перверзия е това. Една от големите лъжи беше, че това било приватизация, като знаем всички, че едното дружество – ЧЕЗ, е всъщност на чешката държава – каква приватизация е това, а другото – ЕВН, е с преобладаващо участие на Виенската община. Въпреки бомбастичните обещания на новите собственици, резултатът е пред очите ни и той е трагичен изключително лошо качество на режима на подаване на ток, системни откази за обезщетения на гражданите, пострадали от лошия режим на тока и от спирането му, драстични уволнения на служителите в нарушение на поети задължения по договорите, цинично поведение по най-различни поводи. Да си спомним продължаващата сага с години по повод искането на ЧЕЗ да въведе не помесечно, а тримесечно и повече отчитане на тока, неосъществяване на задължителните инвестиционни програми, неизплащането на собствениците на изградените трафопостове, които новите потребители бяха длъжни да изградят за присъединяване, с последващите след това драми за получаване на средствата, но с години проточили се и много често в крайна сметка необезщетени. Неизплащането - не на последно, а може би на първо място, в полза на държавата на нейните 33% от частта й в собствеността, което се постига чрез ловки финансови операции и поредица от сделки с монтирани, инспирирани фирми по начин, по който да не бъде отчетен дивидентът. Системно надписване на сметки, което компенсира обещанията от новите собственици да се справят с кражбите на ток. При цялата тази картина напоследък се заговори – това влиза за съжаление и в официалната позиция на правителството, за продажбата на остатъчните 33% от държавната собственост. Тази идея се поде от известната на всички ни шайчица либералстващи така наречени икономисти, които се опитват да играят нещо като финансово и икономическо министерство едновременно в сянка, а напоследък се опитват да си приписват все по-важна роля, като се произнасят и по други въпроси. Един от тях

която въпросните така наречени икономисти лансират напоследък все по-агресивно и са по-гласовити дори от опозицията. В настоящия момент на криза могат да се получат само жълти стотинки,

губят стратегически позиции, защото това е елемент от държавната сигурност. Това са неща, които имат стратегическо значение за държавата. Ако бъдат продадени тези 33%, това означава държавният дял да бъде не само продаден за жълти стотинки, а да се затвърди още повече монополът на така наречените електроразпределителни дружества, да се санират завинаги сделките, електроразпределителните дружества да станат още по-нагли и безогледни в своето поведение, още повече да не се подчиняват на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да продължат да безчинстват. Друг е пътят, по който трябва да се тръгне. Преди няколко години го посочи друга страна в Европейския съюз Унгария, на чийто опит много често се позоваваме и я смятаме за една от страните, водещи в реформите. Унгария просто изгони една от тези фирми, която оперира в България, като преразгледа договорите и ги развали, в каквато връзка с особено задоволство напоследък ние чухме изявление на уважаемия министър-председател. Има правната възможност за това, най-малкото защото, забележете, колеги,

опозиция бяха изключително гласовити – искрено, от сърце, решително и много правилно критикуваха тогава действията на Сакскобургготски. Разбира се, замълчаха при условията на тройната коалиция и

Във всички случаи обаче трябва да се започне със затягане на мерките чрез Комисията за енергийно и водно регулиране за стриктно спазване на приватизационните договори, такива каквито са подписани в настоящия момент. Оттам да се тръгне към най-доброто, което може да се случи, за което могат да бъдат намерени правни аргументи и в самите договори, които още още продължават да бъдат в голяма степен секретни, под тайна и не достояние на обществото, за да се тръгне към връщането в държавните активи и в патримониума на тези дружества на държавните активи, а не отчуждаване и премиране на недобросъвестните техни собственици с останалите 33%, което няма да донесе, пак повтаряме, пари в хазната, а само ще затвърди техния монопол и ще доведе до продължаване на безчинствата и нередностите, които те осъществяват. Благодаря. Благодаря. Бойко Борисов – министър-председател на Република България, ще отговори на въпрос на народните представители Румен Петков и Драгомир Стойнев относно липса на решение за избор на управителен и контролен орган на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Заповядайте, господин Петков. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, дами и господа народни представители, уважаеми министри! Със Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, влязъл в сила на 5 март 2010 г., Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол, имащи съответни правомощия в областта на организирането и контрола на приватизационния процес, бяха слети в една обединена агенция. Освен функциите по администриране на приватизационния процес и контрол на следприватизационните задължения на новата агенция бяха възложени и допълнителни функции относно продажбата на имоти частна държавна собственост. Основните мотиви за сливането на двете агенции бяха оптимизирането на неефективните държавни разходи чрез редуциране на управленския и експертен екип в двете агенции, както и почти завършилата приватизация на държавните предприятия. Понастоящем обаче дейността на новата агенция е блокирана, вследствие неизпълнение на посочените в самия закон срокове за назначаване на изпълнителен и надзорен съвет на агенцията. В действителност агенцията е поставена в своеобразен правен вакуум, тъй като практически все още не е налице легитимно ръководство. Съгласно § 21 от Закона за изменение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол в 7-дневен срок от влизането в сила на закона, тоест до 12 март Министерският съвет следва да назначи членове на Изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, а в едномесечен срок от влизането в сила на закона, тоест 5 април 2010 г., Народното събрание да избере членове на Надзорния съвет на агенцията. Към настоящия момент, повече от два месеца след влизането в сила на закона, не е прието решение на Министерския съвет и на Народното събрание за назначаване на членове на Изпълнителния и Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, нито има индикации това да стане в скоро време. При тази ситуация се блокира приватизационният процес, на който се разчита в не малка степен да помогне за попълване на приходната част на бюджета. Известно е, че са предвидени за продажба някои големи предприятия, от които се очакват значителни постъпления – като „Булгартабак”, някои от топлофикационните дружества и пр. Затрудненията от липсата на реално функциониращо ръководство на агенцията засягат и събирането на неустойки и контрол на следприватизационните задължения, които също не могат да се пренебрегват. Остава се с впечатлението, че едва ли не неназначаването на тези органи е именно, за да не се контролира изпълнението на следприватизационния контрол. Подобно бездействие по назначаване на легитимен състав на ръководството на агенцията във време на икономическа криза, когато всяко постъпление в бюджета е от значение, буди недоумение, още повече като се имат предвид заявените намерения и мотиви при приемането на закона. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов. Уважаеми господин председател! Господин Петков, господин Стойнев, абсолютно ви благодаря за днешното питане. То абсолютно точно ми върши работа, защото съм убеден, че до сряда ще приемем съответно всички тези членове. Само искам да отбележа, че съгласно § 21, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на влезлия в сила на 5 март т.г. Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

По аналогичен начин стоят нещата и с Надзорния съвет на агенцията, което пък е регламентирано в ал. 4 на същия параграф. Това означава, че екипите на надзорните съвети на старите две агенции осъществяват функциите си в момента. Това в основната си част са екипите, които са провеждали политиката по приватизация и следприватизационен контрол на предишното правителство. Точно затова изразявам учудването си от поставянето от вас точно на този въпрос, че че народни представители, участвали в управлението на правителството на тройната коалиция, да искат скоростна смяна на техните екипи, занимаващи се с приватизация и следприватизационен контрол. Но ви уверявам, че правителството обсъжда различни кандидатури и в най-кратки срокове – това ще е сряда, на следващия Министерски съвет, ще назначим нов Изпълнителен съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Забавянето в назначаването на новия Изпълнителен съвет аз лично приемам като допълнителна възможност членовете на старите два изпълнителни съвета да покажат своите професионални качества, което да бъде взето предвид при назначаването на новия съвет. (Смях и оживление в залата.) Така че благодаря за питането. Ще бъде решено! Благодаря.

Господин министър-председател, целта на нашето питане е не толкова кога ще освободите предишните членове на надзорните съвети. Целта е, че вие сами не спазвате законите, които се приемат тук, в тази зала. По-страшното е в това, че по този начин досега се е блокирал приватизационният процес. Нека да си припомним, че именно приватизацията е един от основните елементи на втория антикризисен план на правителството след пълния провал на първия антикризисен план. Там заложихме приходи от 850 млн. лв. от приватизация. Тези приходи са нужни именно сега. (Реплики в мнозинството.) Какво става в момента? Вие сте блокирали изцяло дейността на тези две агенции. Само ще ви припомня. От началото на годината Агенцията за следприватизационен контрол е събрала в републиканския бюджет 7 млн. лв., въпреки оказания натиск и въпреки пречките на министъра на финансите. При положение, че съдебно присъдени и подлежат на събиране от съдебните изпълнители близо 500 млн. лв., по заведени от Агенцията за следприватизационен контрол дела в съда за решаване са искове в размер на близо, забележете,

В началото на тази година в писмо до агенцията се уведомява, че в централния бюджет не са предвидени средства за заплащане на държавни такси по искове за частни държавни вземания. Такива са всички вземания на Агенцията за следприватизационен контрол и права върху вещни части държавна собственост. Това означава, господин министър-председател, първо, че цари пълен хаос в икономическата политика на воденото от Вас правителство.

Отказвате се от правото на дуплика. Преминаваме към питане от народните представители Антон Кутев и Корнелия Нинова относно политиката на правителството за борба с контрабандата.

Господин Борисов, Вие не се справяте с контрабандата, която причинява големи щети на държавата. Няма приходи, а оттам – режете разходи за болници, за училища, за университети, за социални програми. Основание да твърдя такова нещо ми дават следните факти. Отчет на Министерството на финансите за изпълнение на бюджета за първите три месеца: акцизите от горива възлизат на 455 млн. лв. при 508 млн. лв. за същия период на миналата година, т.е. с 53 млн. лв. надолу; акцизите от тютюневи изделия в размер на 366 млн. или с 23 млн.лв. надолу Особено тревожно е състоянието при цигарите – 50% контрабанда според Асоциацията на производители и търговци на тютюневи изделия и 40% контрабанда според господин Дянков. Според господин Ваньо Танов – шеф на агенция „Митници”: „Не се справям с контрабандата и тя ще расте”. Според шефа на дирекция „Плащания и външна помощ” – ОЛАФ: „Внимавайте с увеличението на контрабандата”. При увеличение на акциза на цигарите с 24,5% спадна събираемостта с 15% спрямо същия период на миналата година. Господин Дянков твърдеше, че като увеличи акцизите, ще увеличи приходите и ще се бори за здравето на нацията. Приходите ви паднаха, здравето се влошава, защото хората пушат контрабандни цигари с изключително лошо качество. (Реплики сред мнозинството.) По-лошо е обаче, че след като изпуснахте духа от бутилката, няма политическо желание и воля да го вкарате обратно. Режете разходи за училища, за болници, за детски градини, за социални програми, а нямате никаква воля за борба със сивия сектор. В антикризисния план от 1 април т.г. няма нито една мярка за борба с контрабандата. стъпките, които предприехте през миналата година, говорят за съзнателна политика за стимулиране и увеличаване на контрабандата. Какво имам предвид? Увеличихте акциза драстично – свръх допустимото, свръх договореното от Европейския съюз, въпреки предупрежденията ни, че това ще доведе до увеличение на контрабандата. Ограничихте легалния внос от наши страни-съседки на две кутии на човек. Чрез регистрацията на обектите по ДДС направихте така, че в малките отдалечени места няма легални търговци на цигари и там се наместиха контрабандни канали. Това са стъпки за последователна политика, която подпомага контрабандата. Питам ви: Защо го допуснахте? Какво ще предприемете оттук нататък, за да се ограничи контрабандата? Защо държавата стои и гледа безучастно как парите на българите потъват в нечии джобове? Благодаря. За отговор давам думата на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов. Уважаеми председател, уважаеми госпожи и господа депутати! Ще прочета и аз цифри, а след това можем да поговорим и сериозно. За първите четири месеца на 2010 г. митническата администрация е събрала 798 млн. лв. от внос, което е увеличение от 7,6% спрямо същия период на миналата година. Само за м. април Агенция „Митници” е събрала с 28% повече приходи от ДДС спрямо април 2009 г. или това са 262,3 млн. лв. през април 2010 г. при 205,1 млн. лв. през същия месец на предишната година. От началото на годината са събрани 1 млрд. 169 млн. лв. приходи от акцизи, от които на търговците са възстановени около 260 млн. лв. с 98 млн. лв. или 60% повече спрямо същия период на миналата година. За първите четири месеца на 2010 г. са възстановени почти 100 млн. лв. за унищожените, пак го повтарям, унищожените цигари със стар образец на бандерол, което е причината за по-високия размер на възстановения акциз и е една от причините за по-ниския акциз и е една от причините за по-ниския нетен размер на акцизите през 2010 г. Защо е допуснато – Вие ще ми обясните сигурно. Драстично увеличената ставка на цигарите доведе до значително намаление на потреблението и до увеличаване на потреблението на тютюна за пушене. За първите четири месеца на тази година е платен акциз за 52,7 т тютюн, което за същия период на 2009 г. е 1,1 тона. Икономическата логика сочи, че всяко повишаване на акцизната ставка на тютюневите изделия води до няколко последици: спад на физическия обем на цигарите, върху които е платен акциз, което означава намалено потребление и намаляване броя на пушачите, от една страна, и спад на събрания акциз – от друга. На базата на редица проучвания е установено, че при 36% увеличение на акциза, каквото имаме в момента, спадът на потреблението се очаква да бъде 14-15%. Нещо, което искам да кажа от тази трибуна на пушачите, които се подвеждат по по-ниската цена на тези контрабандни цигари: тютюнът, който е в тях, при анализите, които правим, е и с по-голямо съдържание на катран, и е много по-опасен за тяхното здраве. Така че тази цена те ще я платят. РУМЕН ПЕТКОВ (КБ, от Анализът на пазара на цигари и опитите за контрабанда в Европейския съюз доведе до промяна на срока, в който страните членки трябва да изравнят акциза за цигари вдигане на акциза до 2014 г. за старите членки и до 2018 г. – за новите. Европейският съюз определя всички страни да се движат в пакет и да наложат еднакви цени, за да няма естествен пазар на контрабандата. Очаква се след изравняването на цените натискът на контрабандата да остане само за страните, които имат външни граници. Аз смея да твърдя, че в момента ние с външните граници се справяме, истинският проблем за нас идва от Молдова, Украйна през Румъния за България, където нямаме митници на практика. И смея да ви уверя, че от две седмици, може би днес следите операциите и по измамите с ДДС, и аз ви гарантирам, че в следващите дни и седмици ще чуете и за добри операции в тази посока. В момента службите са наясно, че трябва да съберат 500 милиона отгоре, ако искат да имат заплати в края на годината. Така че съм им дал и материален израз на това, което трябва да правят. Приемам – защото аз, за разлика от вас, когато нещо не е така, както ми се иска, ви уверявам, че ще направим всичко възможно това да се оправи. Благодаря За два уточняващи въпроса давам думата на народния представител Антон Кутев. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Борисов, колеги! За мен в така посочения отговор има нещо, което бих нарекъл рязко разминаване с действителността. Аз предполагам, че то произхожда от данните, които дава финансовият министър, и не ме учудва. Ако сега искаме да убедим гражданите на България, че ние си събираме данъците и акцизите, които са ни необходими, ние, може би, създавайки паралелната реалност, която напоследък редовно създаваме, може и да успеем да ги убедим, но няма как да убедим хазната да се напълни сама. Гражданите може да излъжете, че сте събрали парите до момента, в който не се окаже, че трябва да платите тези пари. А той идва скоро. И тогава няма как да се получи. За мен показните полицейски мерки, които очевидно смятате да продължите да предприемате, не могат да бъдат решение на този проблем. Защото има проста икономическа логика и простата икономическа логика е, че когато изкуствено и рязко надуете акциза на цигарите, съответно започвате да не събирате толкова, колкото искате. И това е нещо, което ние сме го казвали още тогава. Само че тогава имаше един корифей, същият, който сега ви дава данните, с които да напудрите така отчета, че да изглежда колко много събирате. Как, като събирате толкова много, се оказа, че за първите три месеца на годината имате 1 милиард. Как се получава? Как едната цифра влиза в другата? Аз считам, че това е тежък недостатък на финансовия ви министър. Не можете да наваксате с действия на Вътрешното министерство, с действия на службите силен недостатък на финансовия министър. Няма как да стане! Времето, когато службите решаваха проблемите на държавата, мина безвъзвратно и този народ гласува за това да ги няма. Преди 21 години свърши времето, когато службите решаваха финансовите проблеми на държавата, сега ги решава финансовият министър.

от трибуната на парламента не бива да се говори по този начин. Бих споделил, че ако Дянков има вина, господин Кутев, то е, че той не ви остави дефицита октомври месец.

когато господин Станишев не дойде в Министерството на финансите, но дойде Орешарски, приеха половин милиард. Вие бяхте приели бюджет, който накрая вървеше с 8 милиарда неизпълнение!

нямаше да приема този бюджет. Щях да го приема с 2 милиарда дефицит и щях да ви оставя да се обяснявате защо не сте събрали приходите. Грешката на Дянков беше, че той очакваше, че кризата в Гърция няма да е такава и ще ни поканят в еврозоната. Това е неговата грешка, по която ние всички тръгнахме, за да защитим интереса на държавата. Затова на практика с приемането на нашия бюджет аз ви дадох възможност сега да ме питате къде са парите. Ако не го бяхме приели, ако го бяхме приели тогава, както и президентът казваше, с голям дефицит, вие трябваше да обясните защо не сте събрали парите. Така че благодарете ми, че съм приел вашия пасив! Защото ние не сме направили дефицит не сме направили! Затова, господин Кутев, приемам Вашето определение, че Дянков има вина, но тази му е вината. Благодаря За отношение давам думата на народния представител Корнелия Нинова. Господин Борисов, както винаги и както имате навик, манипулирате с цифрите, с дефицита. Но е факт, че дефицитът за първите няколко месеца на тази година е близо 2 милиарда и това се дължи на господин Дянков и е негова грешка, че просто не е компетентен да се справи с икономическата криза. Но да се върна на нашия въпрос по отношение липсата на приходи заради ръста на контрабандата на цигари. Пак типично за Вас търсите причината извън себе си – този път в Румъния и в Гърция. Това е изключително грешна посока.

че трябва да изравняваме със 76 евро на хиляда къса, трябваше да изравним с 64 евро на хиляда къса. Той го направи свръх това, без да чуе нормални, разумни, алтернативни предложения, които щяха да доведат до по-голяма събираемост. Причината има и друго име – казва се Ваньо Танов. Не може шеф Агенция „Митници” да се изправи и да каже: „Не мога да се справя с контрабандата и тя ще расте”. Това е абсолютно признание за безсилие и този човек няма място там. Причина трябва да се търси и в МВР. Ето тук шефът на Дирекция

Причина в крайна сметка сте и Вие персонално, защото нямате никаква чуваемост, дори и за добрите предложения, които идват от страна на опозицията – добри за държавата и добри за икономиката. Не ни чухте през м. декември, когато казахме, че този ръст на акциза ще доведе до тези резултати. Дано да ме чуете сега. Правя Ви предложение да намалите акциза на цигарите от 76 на 64 евро

и, естествено, няма да влизат едни черни пари в джобовете на някого. Но това е Ваша отговорност и Ваш избор – ще работите за държавата, за народа и за бюджета или ще работите за престъпниците. Продължаваме с въпрос към Нона Караджова – министър на околната среда и водите. Въпрос от народния представител Калина Крумова относно ремонта на улиците в гр. Сливен.

Уважаеми господин председателстваш, уважаеми господа министри, уважаема госпожо Караджова, уважаеми гости, уважаеми колеги! Ние от партия „Атака” традиционно поставяме въпросите, които и са на дневен ред, и които останалите по една или друга причина не искат да зададат. В случая проблемът с гр. Сливен мисля, че е общоизвестен и не е тук мястото, и не е сега времето да го дискутираме. Какво се случва там, кой е крив и кой е прав за проблемите във властта в общината – също. Проблемът е обаче защо хората не могат да ходят по нормални улици и докога ще продължава това? Кой е виновен и кой не е има време и институции, които да установят. Ние обаче от партия „Атака” и аз, като народен представител от Сливен, искам да попитам: кога в Сливен ще бъдат възстановени улиците, кога те ще бъдат нормално проходими? Защото сега те създават изключително много проблеми както за придвижване, така фалират и много малки магазини, до които вече не е възможно да се стигне, а в условия на финансова криза някак си не смятам, че хората са виновни за подмяната на водоснабдителната мрежа и това че едни или други хора или интереси са се сблъскали. сблъскали. Единственото, което смятам, че трябва да знаят хората в гр. Сливен е: кога отново ще могат да вървят по нормални асфалтирани улици? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на Нона Караджова – министър на околната среда и водите. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги министри, уважаеми народни депутати! В отговор на тревогата за гр. Сливен бих желала да ви информирам следното. Проектът за водния сектор на гр. Сливен се осъществява чрез финансиране по Програма ИСПА и по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Община Сливен е краен бенефициент по проекта и възложител по Закона за обществените поръчки по всички сключени договори за строителство и строителен надзор. В това си качество кметът на общината е изцяло отговорен за изпълнение на възложените договори. Тук искам да подчертая, че община Сливен е единственият бенефициент по Програма ИСПА, на който министърът на околната среда и водите през 2008 г. е делегирал права за осъществяване на всички всички процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на строителните договори и на договорите за строителен надзор. Тоест проектът е изцяло децентрализиран и се изпълнява от кмета на общината. През последните месеци в министерството постъпиха множество сигнали за проблеми по изпълнение на договорите. Проведени бяха редица срещи с общината и изпълнителите по договорите за строителство и строителен надзор за разрешаване на възникналите казуси. Проблемите са както от технически характер, така и в резултат на остри противоречия между възложителя – община Сливен, и изпълнителят на строителните и монтажни работи. Вследствие на сигналите, беше извършена проверка на място от специално назначена група експерти от Министерството на околната среда и водите и в резултат на констатациите от проверката бяха изготвени предписания към община Сливен през втората половина на м. април тази година. В допълнение министерството сезира и прокуратурата на Република България за осъществяване на проверка по компетентност. Изпълнението на реконструкцията на ВиК-мрежата в градски условия действително създава проблеми не само в гр. Сливен, но и във всички населени места на страната и създава предпоставки за недоволство на гражданите. В случая допълнително усложняващо условие беше стартирането на строителството през есенния сезон и разкопаването на централната градска част през зимата. Поради ниските зимни температури не е извършвано и възстановяване на асфалтовата настилка. Към момента наистина няма нито един участък с възстановен асфалт, което води и до по-голяма запрашеност на града. Община Сливен, като възложител по Закона за обществените поръчки, има изцяло правомощия да осъществява необходимия контрол върху договорите с цел ускоряване и подобряване изпълнението на същия.

След преглед на цялата документация от страна на министерството беше изпратено запитване до общината относно използваното основание за прекратяване. Получено беше и писмо от изпълнителя, че той не е съгласен с това прекратяване. В момента правим юридически консултации дали е възможно да прекратим договорите с община Сливен за безвъзмездна помощ както по Програма ИСПА, така и по Оперативна програма „Околна среда” и да изземем функциите на общината. Това, разбира се, зависи от правния анализ, зависи и от поведението на строителя и на самата община, тъй като до момента, до който не бъдат прекратени договорите с тоя строител, ние нямаме право на възлагане на нови процедури. Единственият изход е временно асфалтиране на улиците, но това ще покажат последващите анализи. благодаря много за изнесената информация. На мен обаче тя ми е известна. Искрено се радвам, че толкова бързо от страна на държавата бяха предприети действия, които да изяснят ситуацията и наистина конфликта между изпълнител и възложител да намери своето решение и да бъдат спрени тези корупционни практики, каквито и да са те в момента. Въпросът обаче е друг – не какъв е конфликта, не кой е спечелил и кой е загубил, а кога тези улици ще бъдат проходими? Защото тук не става въпрос само за улиците в централната част на града и съвсем на става въпрос само за това, че няма улици. Става въпрос за това, че хората не могат да се придвижат от едната точка на града до другата, затова че си чупят колите, за това че запрашеността – не знам дали е измервано нивото, това е другият въпрос, който искам да Ви задам. Най-вероятно, аз предполагам, че сега и с повишаването на температурите можем да бъдем изправени пред опасност от сериозни епидемии, защото голяма част от тези улици, които са разкопани, каналите са отворени Нивото на запрашеност, най-вероятно, ако е било измерено, аз подозирам, че е доста завишено – проблемите съвсем не опират до това, че хората не могат да се придвижват. Мисля си, че ако не бъде решен един проблем с улици, всички ние можем да бъдем поставени пред един сериозен държавен проблем и със здравословното състояние на гражданите в Сливен и не само.

Ще се възползвате ли от правото на дуплика? Не. Преминаваме към въпроси към Аню Ангелов – министър на отбраната. Въпрос от народния представител Александър Радославов относно развитие на Резерва на въоръжените сили.

Господин председател, колеги, господа министри! Господин министър Ангелов, днешното състояние на Българската армия и въоръжените ни сили след почти 20-годишното им реформиране е много, меко казано, нерадостно. Тази констатация се налага и без човек да има специализирано военно образование, след един внимателен прочит на неотдавна предоставения ни в Народното събрание Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2009 г. Добива се впечатлението, че славната Българска армия, създадена след Освобождението на България от турско робство от нашите деди, отглеждана и развивана с много любов и грижа от нашите предшественици, армия, покрита с неувяхваща бойна слава в петте войни, водени за националното ни обединение, ще остане може би само един исторически спомен. Ако искаме да бъдем честни пред себе си и пред българската общественост, според мен, трябва да признаем, че „своеобразен принос” в една или друга степен за свеждането на тази армия по численост и въоръжение едва ли не до една своего рода военна жандармерия, с действия или бездействия имат като че ли всички участващи в управлението на армията, а защо не и парламентарните мнозинства през годините на прехода. Аргументите за провежданата реформа са излагани и са от различно естество - от членството в НАТО и колективната сигурност до липсата на финансов ресурс. Като че ли България и българският народ са били по-богати по времето на двете балкански войни и Първата световна война, но е било набавено нужното въоръжение и муниции, поддържан е офицерски корпус за 700-хилядна армия при 6,5 милиона население. Господин министър, очевидно е, че реформата трябва да продължи, но с много по-голяма грижа към армията и въоръжените ни сили, включително от народното представителство. На този фон, господин министър, след срочното ликвидиране на наборната военна служба особен актуален за решаване е въпросът с резерва на въоръжените сили и с неговата боеготовност. Ще се ползва ли част от офицерския корпус, въоръженията, сградния фонд и прочие, на закритите военни поделения за нуждите на резерва? На каква численост ще се поддържа резерва на въоръжените сили? Известно е, че няма страна - членка на НАТО, която да няма такъв резерв. Господин министър, какво е Вашето виждане и намерение относно развитието на така наречените резервисти на въоръжените ни сили? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на Аню Ангелов – министър на отбраната.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 обяснявахме защо състоянието на Българската армия е такова, каквото е сега. Едва ли от мен като министър може да се търси отговорност за това какво е това състояние. Тогава обясних какво ще правим. Сега отговарям конкретно на Вашия въпрос: какво е Вашето виждане, става въпрос за моето виждане, какви конкретни намерения имате относно развитието на резерва на Въоръжените сили? В рамките на оценката на състоянието при идването на власт на новото правителство еднозначна оценка беше направена, че състоянието на резерва не е задоволително. На отчет е нужно да се водят над 2 млн. български граждани. Мобилизационната подготовка е крайно ограничена, с много ограничен кръг специалисти и резервисти. Действащата законова уредба не отчита военна служба, преобладаващия частен сектор в икономиката и редица други фактори. Изводът е, че е необходимо принципно нова нормативна уредба. Междувременно предприехме някои конкретни стъпки. Извършен е функционален анализ и е създаден нов отдел в Дирекция „Управление на човешките ресурси” и военните окръжия са прeподчинени на този отдел. С моя заповед в рамките на процеса на прегледа на структурата на Въоръжените сили е създадена специална работна група, която ще разработва проблемите на резерва, така че в Бялата книга за отбраната през м. септември т.г. ще има специален раздел за резерва „Състояние и намерения”. В резултат на този преглед в Плана за развитие на Въоръжените сили също ще има елемент „развитие на резерва”. Успоредно с това в законодателната програма на правителството за първата сесия на Народното събрание за 2011 г. ще бъде предложен нов Закон за резерва на въоръжените сили, който да влезе в сила от 1 януари 2012 г., с оглед необходимостта от финансово осигуряване на този закон. Що се касае до виждането за резерва, за съжаление във времето, с което разполагам едва ли ще мога да обясня дори само основните идеи, и все пак маркирам шест от тях: - едновременно действие на доброволния и на задължителния принцип на комплектуване на резерва за това се създават две категории – резервисти и запасни. При доброволния принцип се предвижда заплащане в зависимост от конкретния период на службата – дали е активна или пасивна служба; - предвиждат се за различни категории различни правомощия, способи и процедури за извикване на активна служба; регламентиране на службата в резерва на активна и пасивна, както и на видовете активна служба – за обучение и за участие в операции; - важна част, ще бъде обособяване на отделна структура териториален резерв, който е в подчинение на териториалния орган на изпълнителната власт с основна задача за отказване на помощ за защита при бедствия. - предвиждане на процедури за обезщетяване от държавата на работодателите и на собствениците на техника за понесени загуби и направени допълнителни разходи във връзка с извикването на резервиста или техника на активна служба. Бих ви посъветвал да видите архива на Народното събрание, където има един проект на Закон за резерва, внесен от трима народни представители. Аз бях ръководител на

Господин председател, колеги! Господин министър Ангелов, аз съм удовлетворен от Вашия отговор.

министър, от правото за дуплика? Отказвате се. Преминаваме към Александър Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Питане от народния представител Иван Вълков

Петър Мутафчиев относно извършване одит на БДЖ, питане по същата тема..., ще влезем в процедура за един отговор на въпрос и питане на една тема. Давам думата на народния представител, първи в реда на развитие на въпроса, а именно господин Иван Вълков. Имате думата.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 Всички знаем за състоянието, в което се намира железопътния транспорт в страната. Всички знаем, че то е изключително тежко. Виждаме усилията, които в момента министерството полага за подобряване на състоянието на железопътния сектор, включително и в предприемане на антикризисни мерки в тази насока. От медиите беше известено, че неотдавна е приключил вътрешния одит, който е наложен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В него са констатирани редица сериозни нарушения, доколкото разбрахме, за над 100 млн. Те са главно от несъбирани вземания, нарушени договори за обществени поръчки, както и платени и недоставени активи. Широко тиражирана тема в медиите е и темата за проверка на сключения договор между „БДЖ” ЕАД и фирма „Аrwex” AG, Швейцария за доставка на 30 броя спални вагони. Споменато бе, че към края на 2009 г. доставката на на вагоните е била 12 броя, при платени над 13 млн. 700 хил. лв., което представлява около 85% от сумата по договора. Не са доставени останалите 18 броя вагони. Съмнения будят и някои дялови участия и акции на БДЖ в търговски дружества. Като пример мога да дам „БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Кончар” АД за капитален ремонт и модернизация на шест броя локомотиви.

за възлагане на рециклиране на 40 бр. пътнически вагони. За да бъдат изяснени всички тези въпроси, които витаят в

Господин Мутафчиев, имате възможност да развиете Вашия въпрос в рамките на две минути.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

за организацията и дейността на Народното събрание поисках да ми предоставите одита на „Български държавни железници” ЕАД – одит, който Вие обявихте може би 2-3 седмици преди това, тъй като голяма част от нещата, които бяха поставени като нарушения от вас, звучаха доста неубедително. Целта каква е? Първо, това е информация, която по принцип е обществено достояние и вие сте длъжни, включително на обикновени граждани, да я дадете, независимо че може да я предоставите и на прокуратурата. Има определени изключения само при Сметната палата и Вие го знаете. Но целта беше наистина да се види какви са конкретните нарушения. За съжаление това, което се знае, е само от Вашите думи, прекарани през една политическа призма, която трябва да покаже или да оправдае конкретни действия на сегашното управляващо мнозинство. Не звучахте убедително, затова исках да ги чуем, нека сега пак да повторите. Поисках по тази тема, включително господин Вълков да направи едно заседание на комисията, да поиска той, като председател, за да обсъдим този одитен доклад в комисията в присъствието на журналисти. За съжаление той каза, че трябва да зададе въпрос. Виждам, че е добре запознат с всички констатации. Моят въпрос към Вас е: какви са констатациите? Считате ли, че запознахте коректно обществеността с това, което е направено? Все пак да Ви попитам: поне един отговор няма ли да ми напишете: „Господин Мутафчиев, няма да получите тази информация, защото не искам да Ви я дам.” Затова става дума. Отговорете ми! Ако не устно тук, писмено – аз съм на разположение, кутията ми е отвън, може това писмо да се постави вътре. Но Вие като министър сте длъжен наистина обективно да информирате обществеността. Ако не го правите, ние като депутати трябва да го направим. Благодаря. Давам думата на господин Александър Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за общ отговор, който може да бъде в рамките на 5 плюс 3 минути,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 Както знаете състоянието на железопътния транспорт в момента е доста тежко. Проблемите в сектора са резултат на множество фактори, като не на последно място е лошото и недобросъвестно управление на железниците в годините назад. Именно, за да получим ясна картина на действителната ситуация, разпоредих Вътрешният одит към министерството да извърши проверка за периода 1 януари 2007 г. до 30 септември 2009 г. в БДЖ. Накратко, в съдържащите се в одитния доклад констатации става въпрос за нарушения в договори на стойност 27 млн. лв., които са от несъбрани вземания, нарушения по Закона за обществените поръчки, както и платени, но недоставени активи. Освен това са проверени получените и разходвани субсидии, направен е анализ на финансово-икономическото състояние на дружеството, проверени са 37 процедури за възлагане на обществени поръчки. От извършения анализ на финансово-икономическото състояние на дружеството са установени следните негативни тенденции: Първо, нарастват дългосрочните задължения, като към края на 2007 г. те са били 207 млн. лв., а към 30 септември 2009 г. достигат 555 млн. лв. или увеличение с повече от два пъти за една година и девет месеца. Второ, разходите за работни заплати и съответните осигурителни вноски са нараснали през 2008 г. с 22 млн. млн. лв. спрямо предходната година, независимо от намалението на персонала на групата с 3,2%. Трето, инфраструктурните такси са по-високи спрямо същите в другите европейски страни и не осигуряват адекватни условия за ползване на железопътната инфраструктура. Фрапиращ е и фактът, че при извършените данъчни ревизии ръководството на БДЖ не е предприело необходимите действия за възстановяване на недължимо внесен ДДС в доста големи размери – над 35 млн. лв. за периода от 1 януари 2005 г. до 30 април 2007 От проверките на провежданите обществени поръчки в дружеството могат да се направят следните изводи. От една страна, въведените правила за подготовка и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки не са актуализирани с последните изменения в законодателството ни от началото на 2009 г. От друга страна, не всички сключени договори са обезпечени финансово, което носи риск от забавяне на плащанията и съответно претенции от страна на изпълнителите. Освен това е практика да не се използват открити процедури и открити конкурси, като най-прозрачни и широко достъпни видове процедури. Тук е мястото да отбележа, че от проверените от одиторския екип 37 бр. процедури за възлагане на обществени поръчки са открити нарушения и пропуски при 19 от тях, тоест при повече от половината. А по-съществените от тях са: груби нарушения, допуснати от комисиите за оценка и класиране на участниците, довели до опорочаване на процедурите, в това число и незаконосъобразно решение за избор на изпълнител. При две от процедурите на етап сключване на договор са взети решения, довели до разходване на 837 хил. лв. без ДДС в повече от договорените суми. При осем от процедурите в нарушение на Закона за обществените поръчки се е установило разделяне на една обществена поръчка на няколко по-малки за даване на конкретни изключително специфични, ограничителни и дискриминиращи технически изисквания към кандидатите и доста други. Извършената проверка на дяловите участия, акции и съучастия на БДЖ в търговски дружества е довело одиторския екип до извода, че няма убедителни доказателства за потребността, ползите и перспективите на тези участия, а в някои от случаите те даже са във вреда на дружеството. Такъв е случаят с „БДЖ – Кончар” за капиталов ремонт и модернизация на шест броя локомотиви, от които само един е завършен и пуснат в експлоатация, а останалите пет престояват в ремонт повече от две години.

където БДЖ не е провело процедура за възлагане на обществена поръчка, а е възложила изпълнението с договор на „БДЖ – Пътнически превози”, което не притежава технически възможности за извършване на подобна услуга. Същото, разбира се, е превъзложило с договор изпълнението на тази дейност. Съвсем накратко ще спомена и нееднократно коментирания договор между БДЖ и „Арвекс” – Швейцария, за доставка на до 30 спални вагона, които към м. декември 2009 г. са платени общо 13,7 млн. евро или 85% от стойността на договора, срещу което са получили само 12 бр. спални вагони и 2 бр. за резервни части от общо договорените 30. Остатъкът за плащане по договора е в размер на 2,4 млн. евро, но няма валидна банкова гаранция за изпълнението на оставащата част от договора и няма цитирани срокове за доставката им. Уважаеми господа народни представители, това е само една незначителна част от констатациите, съдържащи се в одитния доклад за Български държавни железници, които ми дадоха основанието да сезирам органите на прокуратурата. Сериозните слабости, грешки, нередности и закононарушения, допускани през последните години при управлението на дружеството, безспорно играят водеща роля за състоянието, в което се намира железопътният ни транспорт. Аз считам, че доста коректно съм информирал и обществото чрез медиите за констатациите в одитния доклад, тъй като цифрите говорят сами по себе си за тези сделки и, разбира се, след като съм изпратил в прокуратурата този одитен доклад аз не бих могъл да го предоставям за ползване без разрешението на органите на прокуратурата. Така че аз съм направил своето запитване, господин Мутафчиев, до Софийска градска прокуратура и очаквам от тях разрешение съответно да предоставя доклада за ползване. След получаването на отговора, се ангажирам да Ви го предоставя незабавно, въпреки че аз смятам, че тези факти Вие ги знаете отлично, тъй като те са станали по време на вашето управление. Благодаря.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

Но аз не чух никакви лица, които да са отговорни за това нещо и да се конкретизира или да се потърси вина по тези случаи. При заобикалянето на Закона за обществените поръчки се натъкваме на изключително интересни случаи. Господин Мутафчиев каза, че има доста интересна информация. Ето, господин Мутафчиев, в доста от вестниците я има тази информация.

Вторият ми въпрос е свързан с лошото финансово и икономическо състояние на дружеството. Както разбрахме, това вече е факт. Какви са предприетите мерки за пресичане на съществуващите порочни практики в БДЖ ЕАД?

Уважаеми господин Вълков! Освен оперативното ръководство на Български държавни железници, разбира се, и Управителният съвет на дружеството, са идентифицирани всички длъжностни лица, които съответно са провеждали процедурите и са правили тези нарушения. Всички тези длъжностни лица се съдържат в констатациите на одитния доклад на вътрешния одит на министерството. Както отбелязах по-рано, този доклад е предаден на органите на прокуратурата и съответно не бих искал да оповестявам публично каквито и да било имена в тази връзка.

е наложена изключително строга финансова дисциплина и целесъобразността и законосъобразността на всеки един разход, независимо дали е направен от БДЖ ЕАД или от дъщерните му дружества, се контролира от двойни системи за контрол. Нито един не се харчи от дружеството, без да бъде преценена внимателно неговата целесъобразност и законосъобразност. От своя страна, всяка процедура минава за съгласуване през съответните специализирани дирекции на министерството. Аз лично разрешавам провеждането на процедурите след това. В момента

дългосрочни вземания, дългосрочни кредити, прекалено големите задължения към доставчиците са изключително тежко бреме за железниците. Търсят се възможности

Малко време имаме ние. Господин Вълков, първо искам да се обърна към Вас и да Ви кажа следното. Срамота е един председател на комисия, когато говорим за съдбата на Български държавни железници и за един одит вътре, да получава информация само от медиите. Но това е ваш стил на управление. Господин министър, говорите, че дългосрочните задължения са се повишили и вероятно това го имате като някакво нарушение. Всеки трезво мислещ човек, който разбира от икономика, знае, че когато има краткосрочни задължения, е добре те да бъдат прехвърлени в дългосрочни. Това става, защото има Инвестиционна програма в Вие не отчетохте, че тежкото състояние на БДЖ не е отсега, а примерно че от 2005 до 2007 г. бяха намалени краткосрочните задължения с над 150 милиона, господин министър! Дългосрочните задължения се увеличиха, защото се доставяха мотрисни влакове, защото трябваше да се доставят и направят ремонти на товарни вагони. В началото на годината нямахме достатъчно товарни вагони, а икономиката работеше добре, за разлика от сега. Увеличението на Фонд е направило това не за друго, а защото има колективен трудов договор. Това означава работните заплати на железничарите. Какво означаваше това?! При добри резултати ние да запазим работните заплати на това ниво, на което бяха?! Или да продължим да не плащаме шест месеца, както го заварихме?!

Бургас точно от тези 40 вагона. За съжаление обаче, независимо че премиерът се похвали, че тези 40 милиона са утвърдени от Европейската комисия, вие, господин министър, и министърът на финансите не ги осигурихте, за да имаме нови вагони, които да пътуват по Българските държавни железници за сигурност и безопасност.

изпълнете си ангажимента и не се оправдавайте с прокуратурата. Представете ни в комисията този одит. Нека не се политизира, а да се разгледа! Ако има виновни, нека да понесат последствията!

Уважаеми господин Мутафчиев! Вероятно

и какъв е резултатът от тях. Също така като цитирам увеличението на дългосрочните вземания,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Както стана ясно, Български държавни железници са един от секторите с най-тежко състояние в момента.

от 2008 г. до 30 септември 2009 г. Това показва само едно нещо: лошо стопанско управление и изключително занижен контрол. Казвам това със съжаление, защото плодовете на това управление ще бере сегашното управление на Български държавни железници. Сегашното управление се се налага да направи редукция на състава. Сегашното управление се налага да прави оптимизация. Това, което се налагаше да правят други, го прави сегашното управление. В тази посока искам да пожелая успех на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в преструктурирането на този така важен сектор за нашата икономика и транспорт! Да благодарим на министър Александър Цветков за днешното участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси към Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката. Въпрос от народния представител Лютви Местан относно положително оценени от Националната агенция за оценяване и акредитация проекти за откриване на висши училища и политиката на Министерството на образованието, младежта и науката за тяхното реализиране, съгласно разпоредбите на Закона за висшето образование. Заповядайте.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 В отговор на мое питане, което се отнасяше до заявени намерения за намаляване на висшите училища, редом със съображенията Ви за разкриването на пореден 52-ри университет в Перник, на 23 април 2010 г. в опит да обясните това откровено противоречие в политиката Ви на образователен министър, заявихте от трибуната на Народното събрание, че след като Националната агенция за оценяване и акредитация оценява положително проекта, „министърът няма право да наруши закона и да не го придвижи през Министерския съвет”. Видно от отговора Ви, Вие се чувствате задължен да придвижите, както собствено звучи изказът Ви, през Министерския съвет всички преписки с решение на НАОА за положителна оценка на проекти за откриване на висши училища. Ако единственият проект с положителна оценка от НАОА е този за нов Европейски политехнически университет в Перник, ние нямаме проблем. Вие ще се окажете решителен, последователен модернист-реформатор, че даже екзактен в изпълнението на отговорностите си. Но ако има и други проекти, положително оценени, при това, не дай Боже преди въпросния, ние бихме се оказали пред съществен проблем за принципите на управление. Във връзка с това моят въпрос към Вас е има ли и други проекти с положителна оценка от НАОА, които отлежават в министерството? Колко и кои са те? Кога са оценени – месец, година? И ще изпълните ли последователно задължението си по чл. 10, ал. 2, т.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

По време на мандата на предишното правителство в Министерството на образованието, младежта и науката са постъпили няколко проекта за откриване на висши училища, получили положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация: проект за откриване на частно висше училище с наименование Колеж по икономика и туризъм – Минерални бани, Хасково, проект за откриване на частно висше училище с наименование Колеж по икономика – Благоевград, проект за откриване на частно висше училище с наименование Висше агробизнес училище – Добрич, проект за откриване на частно специализирано висше училище за дистанционно обучение - Бухово, както и проект за откриване на частно висше училище с наименование Висше богословско училище – София. Процедурата за откриване на първите две висши училища е прекратена породи влизане в сила на измененията и допълненията в Закона за висшето образование от 4 юни 2004 г., с които се определят нови изисквания за откриване на частни висши училища. За останалите постъпили три проекти за откриване на висши училища е изискана допълнителна информация от учредителите във връзка с отрицателните оценки по отделни критерии на оценяване, сред които осигуряване на необходим научно-преподавателски състав и учебна документация. От началото на мандата на настоящото правителство, освен искането за откриване на Европейски политехнически университет в Перник, са постъпили предложения от трима ректори на държавни висши училища за промени в структурата им, въз основа на положително оценени от Националната агенция проекти. Това е специализираното Висше училище по библиотекознание и информационни технологии, Великотърновският университет и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Процедурата по всяко едно от предложенията са на определен етап на изпълнение. Държа да подчертая, че положителната оценка на проекта от Националната агенция за откриване на висше училище, съгласно Закона за висшето образование е необходимо условие, но от нея не произтича задължение на министъра да внесе предложение за откриване на висши училища. Една от основните цели на стратегията „Европа 2020” е именно подобряване на резултатите на международната привлекателност на висшето училище в Европа и повишаване цялостното качество на всички равнища на образование и обучение в Европейския съюз. Правителството на Република България следва тези тенденции и работи за интензифициране на Програмата за модернизация на висшето образование. В този смисъл Министерството на образованието, младежта и науката има право да изиска допълнителни анализи и гаранции за качеството на всеки отделен проект, но не би имало аргументи да откаже „придвижване” при положителна оценка на съответствието на обективните критерии за ефикасност и ефективност на образователно ниво. Министерският съвет обаче само предлага откриването, преобразуването, преименуването и закриването на висшите училища, а решението се взема от Народното събрание. Благодаря. За реплика има думата господин Местан. човек да се коригира, особено когато става въпрос за управленец. Вие съвсем откровено коригирахте тезата си, че положителната оценка не Ви задължава непременно да придвижите проекта. Това беше отговорът на предишния ми въпрос. Мисля, че днешният Ви прочит на закона е доста по-коректен, господин министър. Става ясно обаче, аз не случайно Ви попитах за година и месец, защото нямах никакво желание да се разколебая в представата си за решителен последователен модернист-реформатор. Бих искал точно такъв да видя образователния министър на Република България. И затова попитах да не би да сте обезпечен с древноримския принцип „Първият по време – първи по право”. Затова попитах да не би проектът на учредителите на Политехническия университет да е бил първи по време. Оказва се, че не е, но това вече не е най-същественото. Искам обаче във връзка с отговора Ви не толкова да възразя, а да Ви кажа, че Министерският съвет също трябва да носи своята отговорност за това какво предлага на Народното събрание. Защото, независимо че сме република с парламентарно управление, за съжаление, особено силно това се усеща в Четиридесет и първия парламент, предложенията, които идват от Министерския съвет са от тези предложения, на които мнозинството не може да откаже. Затова ще Ви моля, ако имате политика за реализиране на висшите училища да не си я дискредитирате с решения в точно противоположната посока, защото, уверявам Ви, оттук нататък малко трудно ще играете ролята на министъра, който ще си напише името в историята като министър, който е успял да оптимизира мрежата от висши училища. Просто няма как да се водят противоположни политики. Благодаря за вниманието. ИВАНОВ: Ще се възползвате ли от правото на дуплика? - Отказвате. Преминаваме към въпрос от народния представител Димитър Горов относно закриването на Общински център за работа с деца при община Априлци.

По предложение на кмета на община Априлци с вх. № ДП-64 от 26.08.2009 г. е взето Решение № 259 от 27.08.2009 г. на Общински съвет – Априлци, с което се закрива Общинският център за работа с деца. Центърът е със статут на общинско звено, чието финансиране се осъществява от общинския бюджет – с общински и държавни средства. В Бюджет 2009 са предвидени средства за функциониране на центъра. Въпреки това, след взетото решение на Общинския съвет кметът на общината прекратява финансирането на това общинско заведение. Тук искам да направя едно уточнение – за закриването на Общинския център за работа с деца е необходимо, освен решение на Общинския съвет, и решение на Министерството на образованието. От заповед № РД 14-8 от 12.02.2010 г. на Министерството на образованието е видно, че няма разрешение за закриване на Общинския център, от което става ясно, че процедурата по закриване е приключила без резултат. Въпреки това, повтарям, финансирането е прекратено и по същество не е спазена заповедта на Министерството на образованието да не се закрива Общинският център за работа с деца в гр. Априлци. За съжаление, министерството не е извършило контрол за изпълнението на своята заповед и кметът на общината с неясни мотиви е извършил по същество самоуправство. Искам да стане ясно, че основният ми мотив да питам какво ще предприеме министерството, ръководено от Вас, за неизпълнение на заповедта за незакриване на центъра е свързан с това, че този тип учебни заведения остана едно от малкото места в страната, които дават възможност на съвременните жители на България да научат

открива, преобразува и закрива училища и обслужващи звена по мотивирано предложение от финансиращия орган и становище на Регионалния инспекторат по образование (РИО) след направена проверка по съответното предложение. Компетентен орган при вземане на решение за откриване, преобразуване и закриване на общински обслужващи звена е Общинският съвет като орган на местното самоуправление. Съгласно регламентираната процедура на 24 септември 2009 г. е внесено мотивирано предложение за закриване на Центъра за работа с деца в гр. Априлци от кмета на община Априлци след решение на Общинския съвет и становище на РИО - Ловеч, което не подкрепя предложението. Според предложението на кмета закриването се налага поради дублиране на дейности – едни и същи деца едновременно са заети и в центъра, и в училището. В тази връзка предложеният график за провеждане на занятията е проформа и децата в групите са под нормативния минимум. При проверка на Районния инспекторат Ловеч, е установено, че за учебната 2009-2010 г. са подадени декларации от родителите на 104 деца за участие в: групи за опазване на околната среда, клуб „Млад огнеборец”, футбол, рисуване, народни занятия, автентичен фолклор и български народни танци. последните девет години децата от центъра са взели над 200 участия в събори, фестивали, конкурси, състезания и са спечелили пет проекта, които са реализирани. Отразено е, че при нужда ще осъществи контрол относно редуцирането на групите с цел намаляване на разходите за издръжка от собствени приходи на общината. Направеното предложение на кмета не отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 6 от ППЗНП, тъй като е направено след регламентирания срок – 31 май. То не попада в изключенията на ал. 7 поради факта, че няма намаляване на броя на деца и ученици в групите на обслужващото звено. В тази връзка е издадена заповед на министъра за отказ от закриване на общинското обслужващо звено. На 22 април е внесено ново предложение. Отново е изискано становище от РИО - Ловеч, след което ще се вземе окончателно решение, а то ще бъде съобразено с един от основните акценти в програмата на Министерството на образованието, а именно развиване на система за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на децата и на младите хора. Благодаря. За реплика давам думата на народния представител Горов. Уважаеми господин председател! Господин министър, виждам, че имаме до голяма степен еднаква визия по отношение на първата част от моя въпрос, касаещ нерегламентираното закриване реално от страна на кмета на общината на училището в община Априлци. В тази връзка аз подкрепям първоначалната заповед на правителството за неразрешаване от страна на правителството закриването на това училище, тъй като в него наистина се учат и придобиват знания доста деца – 148 по моите справки. Предполагам, че има някаква разлика, по за мен причини Ви е предложена по-малка цифра – Вие казахте 104. Това са групи по: автентичен фолклор – 51 деца, български народни танци – 24 деца, изобразително изкуство – 28 деца, опазване на околната среда – 18 деца, информатика – 27 деца. В тази връзка мисля, че би трябвало в следващото си решение да потвърдите първоначалната заповед, тъй като предложението на общинската администрация, което е взето като решение на Общинския съвет, от една страна е, смея да твърдя, неправомерно, а от друга страна то има, чисто политически ако щете, разминаване с визията за по-доброто образование на нашите деца.

съгласно цитираната от господин председателя Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи в дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование висшето училище поставя холограмен стикер, който Министерството на образованието, адежта и науката му предоставя в 7-дневен срок след получаването на всички данни и доказателства, че студентът е завършил обучението си съгласно Закона за висшето образование и в съответствие с държавните изисквания. Получавам редица сигнали от родители и дипломирани студенти за това, че министерството не изпълнява задължението си да предостави своевременно на висшите училища заявените от тях холограмни стикери и това им създава огромни трудности, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 7 от цитираната по-горе наредба дипломите без холограмен стикер не се признават от държавата. Във връзка с това и предвид социалната реализация на младите специалисти, както и ползването на възможностите за обучение през целия живот, моят въпрос към вас е: кои са причините да не изпълнявате задълженията си при прилагането на нормативния акт? Влошеното качество на обслужване на гражданите ли е прекият резултат от така шумно рекламираните от Вас структурни и персонални промени в министерството? Съгласно новия устройствен правилник във функционалната характеристика на директора на коя дирекция са задълженията по Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи и защо не се изпълняват тези задължения? Какви мерки ще предприемете, уважаеми господин министър, за да се защити интересът на завършилите висшето си образование български граждани? Знаете, че през м. февруари и март в няколко висши училища имаше промоции, има завършили вече висше образование. Проблемът наистина е сериозен - може би не е чак в такива мащаби, но ако не се вземат мерки,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

На основание чл. 47, т. 13 от Устройствения правилник на Министерството на образованието, младежта и науката през 2009 г. и за периода м. януари 2010 – 12 март 2010 г. организирането и осигуряването на холограмни стикери, както и предоставянето им на висшите училища, се извършваше от Дирекция „Студенти, докторанти и специализанти”. Възникналият проблем, вследствие на който има и случаи на питания от студенти за забавяне на дипломи, създаде необходимостта от предприемане на сериозни мерки. През м. март 2010 г. Дирекция „Студенти, докторанти и специализанти” бе закрита. От 13 март 2010 г. дейността по организирането и осигуряването на холограмни стикери в дипломите за завършено висше образование и предоставянето им на висшите училища е задължение на Дирекция „Висше образование”. Въз основа на мои заповеди Инспекторатът на министерството извърши проверка на дейността на закритата и отговорна за проблема дирекция за периода от м. март 2009 г. до 12 март 2010 г. Ето и някои от организационните слабости и нарушения. На 16 март 2009 г. между Министерството на образованието, младежта и науката и „Демакс” АД е сключен договор за изработване на матрица на холограма на стикер и за изработване на персонализирани холограмни стикери по зададена от министерството база данни. Цената на един стикер е 91 стотинки с ДДС. През м. февруари 2009 г. Дирекция „Студенти, докторанти и специализанти” започва процедура по приемане от висшите училища на данните за студентите, които се очаква да се дипломират след 1 юни 2009 г. за учебната 2008-2009 г. Констатирано е поръчване и изработване на стикери въз основа на списъци на студенти, които се очаква да се дипломират, вместо на реално дипломирали се студенти. Дирекция „Студенти, докторанти и специализанти” са допуснати пропуски при приемо-предаването на стикерите, например наличие на протоколи без попълнени реквизити. От друга страна, стикерите са съхранявани от експертите в дирекцията в шкафове и бюра, което е изключително ненадеждно. В края на 2009 г. на унищожаване подлежат 1049 бр. стикери, които са сгрешени, но в дирекцията не са предприети мерки за разработване на правила за унищожаването им. В случай на сгрешени стикери се поръчват нови, което води до забавяне процеса на изготвяне на дипломата. Към настоящия момент са предприети следните мерки по изпълнението на нормативните разпоредби и преодоляване на допуснатите слабости: Първо, приключена е процедура по раздаване на заявените през м. февруари 2010 г. от висшите училища 1096 бр. холограмни стикери за студенти, които са дипломирани през учебната 2008-2009 г. Второ, през м. март и април са заявени за отпечатване 339 бр. стикери на студенти, дипломирали се през учебната 2008-2009 г., за които са установени технически грешки в първоначално отпечатаните стикери, допуснати от съответните висши училища. Стикерите са отпечатани и са предадени на висшите училища. На трето място, обобщени са последните постъпили предложения от висшите училища за отпечатване на холограмни стикери на дипломирани студенти през учебната 2009-2010 г., постъпили в периода 10 март – 15 април 2010 г., и са предадени за отпечатване 8132 стикера за 25 висши училища, които ще бъдат изработени съгласно фиксираните срокове. Обсъжда се вариант за оптимизиране на технологичния процес при изработване и предоставяне на холограмните стикери за висшите училища с оглед съкращаване на времето и преодоляване на допуснатите технически грешки. Предвижда се висшите училища да изпращат заявките на реално дипломираните студенти в министерството в началото на всеки месец. На следващо място, обсъжда се възможност за разработване на програмно приложение, което да облекчи и автоматизира в значителна степен процеса, свързан с проверката на списъците на дипломираните студенти в Регистъра на Министерството на образованието, младежта и науката, като по този начин се създаде възможност за ускоряване на процеса по сравняване на данните на дипломираните студенти с тези в Регистъра на министерството и оперативно получаване на резултатите от тези проверки. На следващо място се предвижда промяна на наредбата. Предвид спецификата на процеса, включващ проверка на данни, текущо и спешно поръчване на стикери на фирмата изпълнител,

и доказателства по ал. 1 или ал. 4 на чл. 4б, за определени случаи практически е недостатъчен. Към настоящия момент се проверяват последните получени данни за дипломирани студенти през 2010 г. от четири висши училища – „Аграрен университет – Пловдив”, Национална художествена академия, НАТФИЗ и Югозападния университет в Благоевград. Целта на ръководството на министерството и на новата дирекция е постепенно процесът да бъде нормализиран и да бъде постигната оптимална регулярност при отпечатването на холограмните стикери за

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Един министър, освен решителен, трябва да бъде и коректен. Извинете, но и двамата знаем за какво става въпрос. Мисля, че направихте опит да прехвърлите отговорностите от болната на здравата глава. Много е лесно да оправдаете несвършената работа с предишни директори и с предишни служители. Моят въпрос засяга днешното състояние на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката. Явно е, че има проблем и Вие признахте, че по отношение на тези четири ВУЗ-а, които са имали промоции, има закъснение. Задавам този въпрос не самоцелно. Всъщност истинският ми въпрос е уточняващият. Смятате ли, че тази процедура на поръчване на стикери, след като студентите вече са се дипломирали, защитава най-добрия интерес на завършилите студенти? Имате ли идеи въобще да промените тази система? Този холограмен стикер да бъде може би по някакъв начин част от основното тяло на дипломата, така щото да не се налага да вървим по тази много сложна процедура, защото е възможно да има дипломиране на студенти и само след няколко дни да им се налага да подадат документи било за работа, било за кандидатстване в чужбина. Те не би трябвало да бъдат поставени в ситуация да чакат с месеци да бъде поръчан холограмният стикер и ако стойността е по-висока и предполага обществена поръчка, да се изчака обжалване и т.н., и т.н. Имате ли идеи предвид на анализа именно на недостатъците на системата, която сте наследили, или ще проявите приемственост по незнайни за мен съображения по отношение на една процедура и една система, която явно е показала дефектите си?

Уважаеми господин Местан, благодаря за уточняващия въпрос. Не бих казал, че това са недостатъци на наследената система, защото управление по различни начини се търсеше защита на този твърде важен документ. Сигурно вече знаете, че при договарянето на приема за следващата година на среща с ректорите – това стана преди вече доста време, аз заявих, че стикерите ще бъдат използвани до края на тази учебна година, тъй като остават месец и нещо и ние не можем да променим системата. В момента съм възложил на екипа да помисли как от следващата учебна година да се потърси някакъв по-оптимален вариант за защита на дипломата, който да не създава това тежко напрежение, защото Вие знаете, че при изработването на стикерите вината не е само в министерството. Може данните да се подадат погрешно, може да стане някакво разместване. Там твърде много данни се дават. Така че ние търсим някакъв вариант, който да защити дипломите и едновременно с това да намали това административно усилие, особено страданието на студентите, когато е допусната е допусната тази грешка. Знаете много добре, че наистина това, което направи министър Даниел Вълчев и сме благодарни, студентът в момента, в който постъпва в университета, влиза в централната електронна система и може да бъде проследен през цялото време. Ние наистина търсим нещо, което да бъде

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Когато става въпрос за образование и наука, аз с удоволствие ще сторя необходимото, за да осигуря принципа „Силна опозиция – силно управление”. Затова най-вероятно ще водим този разговор под формата на питания, въпроси и отговори и занапред. Оставам с надеждата, че удобната митологема за предишни дирекции и директори занапред да не ви служи като алиби или параван, зад който да скриете недостатъчната компетентност на новите ви кадри. Надявам се да упражните целия си контрол, за да може да се осигури съответствието между претенцията на служителите вече да управляват супердирекции, със суперотговорности и суперкачество на тяхната работа в министерството. Аз ще изпълнявам своята отговорност да ви осигуря силен контрол, за да бъде силно и управлението ви. Благодаря.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 Натоварен съм от Парламентарната група на Коалиция за България да направя следното изявление. Отговорни членове на правителството направиха изказвания във връзка с отнетата легитимност на България за участие в механизма за търговия с емисии парникови газове по Протокола от Киото. Обявено беше решение от вчера на правоприлагащия орган по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата да бъде отнета легитимността на България за участие в механизма за търговия с емисии и парникови газове по Протокола от Киото. Както обикновено, тези изявления бяха съпроводени с тежки квалификации и обвинения към предишното правителство. Известно е обаче, че досегашните ежегодни одити, извършвани от компетентните международни институции на националната ни система за инвентаризация на емисиите парникови газове, емитирани у нас, винаги са давали потвърждение на легитимността на държавата за участие в механизмите за търговия с емисии парникови газове по Протокола от Киото. През последните четири години по категоричен начин при всеки одит е доказана надеждността на системата по отношение на достоверността на изчисленията за отделяните в страната емисии, както и на свободните емисии. Решението за отнемане на легитимността на България за участие в механизмите за търговия с емисии парникови газове по Протокола от Киото е взето при последния одит през октомври м.г. на базата на представени от новия екип на Министерството на околната среда и водите информация за новата организация на националната система за инвентаризация на емисиите парникови газове. Ако това е известно, не е известно с кого са се срещали и с кого са разговаряли представителите на одитната мисия, тъй като на практика всички експерти и служители, които работеха в това направление, са уволнени през последната година. Уважаеми дами и господа, искам да посоча и хронологията на разглеждането на този въпрос в българския парламент и в правителството на България. Добре известно е, че в края на миналата година при обсъждането на бюджета на Република България Коалиция за България направи предложение за увеличаване на приходната част на бюджета в консолидирания размер с 200 млн. лв. приход от продажба на парникови газове. Предложението беше съпроводено с конкретен запис за какво да бъдат използвани тези средства, което е в пълно съответствие с правилата за извършването на тази търговия в международен мащаб. Имахме предвид, че този запис е мандат аз българското правителство при воденето на преговори с други страни, които също имат право да поставят условия за какво могат да се използват тези средства. Миналия месец Министерският съвет разгледа промени в Закона за околната среда и в стенограмата няма нито една дума за това, че България не е готова и няма легитимност за извършване на тази дейност. При представянето на закона в залата на Народното събрание бяха изказани очаквания, че още на другия ден след неговото приемане България ще може да води преговори и да получава приходи от тази международна търговия. Нямаше нито една дума на съмнение, че има проблем, че има нерешени задачи. При това положение възниква законният въпрос кога министърът на околната среда и водите разбра, че има проблем? По време на одита? По време на 9-месечното си участие в правителството на страната или след съобщение от Мюнхен? По-големият въпрос е, ако е имало проблеми, какво от тях е решено и преодоляно през последните девет месеца? И най-големият въпрос е може ли така да се управлява държавата, с това ниво на компетентност, с това ниво на водене на преговори, с това ниво на поведение при международен одит и партньорство с останалите страни? Възниква и друг въпрос – може ли хора, които по този начин вършат своята работа, да останат членове на кабинета на правителството на Република България? В заключение искам да изразя позицията на Парламентарната група на Коалиция за България. Ние настояваме правителството да представи официална информация пред Народното събрание за заключенията на направения през октомври м.г. одит на Националната система за инвентаризация на емисиите парникови газове, за официалната кореспонденция на Министерството на околната среда и водите със Секретариата на Конвенцията за изменение на климата по отправените забележки и за мерките, които се предприемат за бързото възстановяване на легитимността на България за участие в механизма за търговия с емисии. Ако няма такава реакция, това означава, че не само министърът, но и правителството като цяло е неспособно да води българските и държавните ни дела успешно. Благодаря ви. Въпрос от народния представител Милена Иванова Христова относно качеството на образованието в училища с преобладаващо присъствие на ученици от ромски произход. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа министри! Уважаеми господин министър на образованието, младежта и науката, въпросът, който поставям на Вашето внимание, е породен от ниското качество на образование в училищата с преобладаващо присъствие на ученици от ромски произход. Умишлено или не изискванията към тези ученици са силно занижени, както и контрола по отношение на техните знания. Учителите не са мотивирани да полагат повече усилия за усвояване на учебния материал, вследствие на което и учениците губят интерес като в по-голямата си част учебният процес се свежда само до ограмотяване, като останалите знания се претупват или често напълно изпускат и образованието, което получават тези ученици, спира на много ниски нива, много по-ниски от тези на останалите училища. Това ги поставя в неравностойно положение спрямо техните връстници по отношение на кандидатстване в следваща степен на обучение, както и ги прави неконкурентоспособни на пазара на труда. В разговори, които проведох с някои от родителите на тези деца, те изразиха възмущение, че децата им ходят на училище, а във втори клас дори все още не могат да четат. Има случаи, когато ученици, завършили средно образование, се затрудняват да смятат да събират и да изваждат дори до 100, поради което въпросът ми към Вас е: ще предприемете ли мерки за подобряване качеството на образование в училищата с преобладаващо присъствие на ученици от ромски произход? Благодаря. За отговор давам думата на министър Сергей Игнатов.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 построени и функциониращи както в рамките на по-големите ромски градски квартали, така и в селските райони из цялата страна. През м. април 2010 г. бе актуализирана Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Във връзка с преодоляване на проблема са изведени три основни приоритета: - пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училищата в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях; подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено образование в тях; - утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация на българската образователна система. Трите приоритета засягат предимно подобряване достъпа до качествено образование на ромските деца. В момента се разработва и План за действие с петгодишен срок на изпълнение, в който се разписват конкретни дейности за изпълнение на посочените приоритети. Поради натрупаните проблеми в рамките на цели 60-70 години и необходимостта от време за подготовка на обществото да приеме ромските деца в училищата извън ромските квартали, най-тежък за изпълнение е първият приоритет. Едновременно с това обаче ние осъзнаваме, че повишаване качеството на образованието на ромските деца в градските обособени квартални училища е немислимо без наличието на българоезична среда, чиито носители са българските деца, а липсата на българчета и на деца от другите етноси в тези училища води до проблемите на непознаването. Ето защо нашето разбиране е да се върви към постепенно извеждане на ромските деца от кварталните училища и тяхното равномерно дисперсиране в приемните училища, но с ясното съзнание, че е необходимо да предпазим градската училищна мрежа от вторична сегрегация, тоест настаняване на ромските деца в най-близкото до квартала училище и масово напускане на българските деца от него. Практическото разрешаване на проблема, свързан с осигуряването на достъп до качествено образование на ромските деца на този етап от развитието на страната ни няма друга алтернатива освен чрез осигуряване на целодневна организация на обучението и възпитанието; засилване на извънурочните и извънучилищни дейности, използвайки приоритетите на интеркултурното образование; повишаване квалификацията на учителите за работа с ромски деца; използване капацитета на местните структури на гражданското общество и засилен контрол и адекватна методическа помощ от регионалните инспекторати по образованието. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на народния представител Милена Христова.

Уважаеми господин министър, за съжаление, това което чухме, са само едни добри пожелания. Аз питам за конкретни мерки, които ще доведат до конкретни резултати. Защото тези приоритети, които Вие изведохте, аз лично, а и цялото общество ги е слушало вече много пъти и сигурно ще се слушат още много години напред. Проблемът е много голям и проблемът стои, и няма воля за неговото решаване. Това са приоритети, които аз предполагам как ще бъдат решени – със срещи, семинари, доклади и актуализация на доклади как да бъдат интегрирани, как да бъде повишено качеството на образование и толкова. Резултатите са едни и същи вече няколко години. Аз се надявах Вие да ми предложите конкретни мерки, които Вие ще предприемете, и конкретни резултати, които Вие целите с тези мерки и които ще контролирате дали ще бъдат постигнати. Необходимо е да бъдат неотложни и конкретни, защото това поведение води до все по-тежки последици, които са все по-трудно преодолими. Образованието за всички, особено за децата от ромски произход, е важно не само за тяхната персонална, лична реализация, но и за благополучието на цялото ни общество, защото това води до по-добра квалификация, по-добра работа, намаление на престъпността, която е водена от ангажираността, и задължението да осигурят прехраната на техните бъдещи семейства. Уважаеми господин министър, образованието засега е единствената мярка, единственият начин да се намали ранното създаване на семейства дори. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ, от Разбира се, това може да се постигне не толкова бързо и не толкова лесно, но аз се надявам Вие да обърнете приоритетно внимание, като имате предвид, че от това поведение ще

Ще се ползвате ли от право на дуплика? Не. Да благодарим на министър Игнатов за днешното участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси към Анна-Мария Борисова – министър на здравеопазването. Въпрос от народния представител Михаил Миков относно резерва на Здравната каса.

въпросът ми е особено актуален, когато в днешния печат има заглавия: „Болници в будна кома”, „Лекари чакат бунт на пациенти”, „Хасковската болница плаща 60 000 лв. всеки месец лихви”. Уважаема госпожо министър, по време на нашето управление прокарвахме политика на трупане на резерв. Този резерв по отговор на Вашия предшественик към 30 декември възлизаше на 860 млн. лв. Пари събрани от гражданите, в добри времена, които в лоши времена, каквито са сега за здравеопазването, да се използват за покриване на нуждите на системата. Въпреки, че някои политици доста цинично смятат, че тези пари са техни, аз изхождам от позицията, че тези пари са събрани от гражданите за здравеопазване. Няма никакви мотиви те да се използват за някакви други нужди и цели. В момента системата изпитва остър недостиг от средства. По някои публикации в печата задълженията към доставчици, и други задължения, са около 400 млн. лв. Това обрича здравните заведения на неплатежоспособност, респективно фалит е по-популярната дума, което в перспектива очертава каквато и здравна карта да направите, липсата на структури. Лекари, медицински сестри и санитари получават смешни възнаграждения. Не се изплащат изработени от лечебните заведения средства или се изплащат със закъснение 2-3 месеца.

Уважаеми господин председател, дами и господа,

от тях по сметка 7306 „Текущи бюджетни сметки на НЗОК” – 450 млн. лв. и сметка 1615 „Депозитни сметки на бюджетни предприятия в левове” – 350 млн. лв.

Българската народна банка се включват в единната сметка, в съответствие с разпоредбите на годишния Закон за държавния бюджет, цитирам: „при запазване на тяхната финансова автономност при управлението на паричните средства”.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо министър, за мен този отговор е скандален. Към декември събраните пари са 860 милиона в Здравната каса. За първите три месеца е повишена събираемостта от гражданите – 41 млн. лв. повече са събрани, в условия на криза, гражданите плащат. И Вие ми казвате, че към 31 март парите са 800 милиона. Къде са другите 60 милиона? Това просто е скандал! Аз не съм удовлетворен и ще продължа по този въпрос. Може би трябва да започнем парламентарна анкета, да видим къде отиват парите, които се събират от българските граждани за здравеопазване! Не може 860 милиона да са в резерв, а Вие казвате, че са автономни тези средства и отиват за здравеопазване. Не плащате на болниците, отказахте да актуализираме бюджета на Здравната каса – имахме такъв законопроект, и парите да са намалели. Кой открадна парите?!

Преминаваме към питане от народния представител Георги Божинов относно статута на областните болници като акционерни търговски дружества. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Конституционният съд на Република България с Решение от 21 март 2001 г. обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от Закона за лечебните заведения. В резултат на това, чл. 1, ал. 5 от този закон е загубил правния си ефект и не съществува като правна уредба. Днес, областните болници съществуват в правния мир като лечебни заведения, акционерни търговски дружества, в разрез с горепосоченото решение на Конституционния съд. В закона стои празнота. С последните промени на Закона за лечебните заведения този проблем отново не се решава. Уважаема госпожо министър,

се дава право на министъра еднолично да променя структурата на капитала в тези търговски дружества? И в допълнение, с времето, което разполагам, искам да кажа, че през 2009 г. държавата с премиер Иван Костов чрез заповед на министър Бояджиев за преобразуване на болниците в търговски дружества, национализира публична общинска собственост. Беше сезиран Конституционният съд. Взето беше горецитираното от мен решение. Мотивите на Конституционния съд са еднозначни. Накратко конституционните съдии приемат, че правото на собственост върху преобразуваните публични заведения се преобразува в право на собственост върху капитала на дружествата, следователно титулярът на правото на собственост е същият, а правото на собственост се упражнява от общинския съвет. Регистрацията е извършена при липса на решение на съответните общински съвети и затова не е легитимна.

За отговор давам думата на министър Анна-Мария Борисова. Господин председател, уважаеми господин Божинов, дами и господа! Във връзка с отправено питане относно статута на областните болници като акционерни дружества Ви уведомяваме за следното. Разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от Закона за лечебните заведения регламентира преобразуването на 26 обединени районни болници – бивши окръжни болници, в лечебни заведения – акционерни дружества, в срок до до 1 септември 2000 г. Тази законова разпоредба определя и начина на разпределение на капитала на акционерните дружества между държавата - и общините в областта - 49%, съобразно броя на населението в тях. В изпълнение на посочената законова разпоредба и с установения законов срок министърът на здравеопазването тогава, през 2000 г., е издал заповеди за преобразуване на 26-те обединени районни болници. Преобразуваните лечебни заведения, областни болници, са регистрирани като акционерни дружества от съответните окръжни съдилища. С Решение № 11, забележете, от 21 май 2001 г. по Конституционно дело № 18 от 2000 г. е обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от Закона за лечебните заведения. Решенията на Конституционния съд, с които се обявяват за противоконституционни законови разпоредби, нямат обратно действие. Съгласно чл. 151, ал. 2 от Конституцията и чл. 22, ал. 4 от Закона за Конституционния съд решението на Конституционния съд поражда своето правно действие занапред във времето и правните последици се уреждат от органа, който го е постановил, в случая Народното събрание. Извършените действия по преобразуване на 26-те обединени районни болници преди влизане в сила на конституционното решение са били в съответствие с действащите законови разпоредби. Заповедите на министъра на здравеопазването за преобразуване на обединените районни болници в областни болници – акционерни дружества, също са издадени законосъобразно и са влезли в сила. Поради това Решение № 11 от следващата година, 21 май 2001 г., на Конституционния съд не обезсилва статута на областните болници – акционерни дружества. Те са учредени законосъобразно и в момента са вписани в Търговския регистър. От 2007 г. със законите за държавния бюджет на Република България за съответната година се въвеждат разпоредби за увеличаване на капитала на лечебните заведения с държавно участие със стойностите на предоставените средства от държавния бюджет за погасяване на задължения, като държавата записва нови акции. Аналогична процедура за увеличаване на капитала се предвижда и при капиталовите разходи – предоставяне на апаратура или дълготрайни материални активи на съответните лечебни заведения. В изпълнение на законовите изисквания Министерството на здравеопазването е предприело необходимите действия за увеличаване на държавното участие в капитала им.

През 2010 г. също ще бъдат предприети действия за увеличение на капитала на областните болници – акционерни дружества, със смесено държавно и общинско участие чрез записване от страна на държавата на нови акции. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За два уточняващи въпроса има думата народният представител господин Божинов. Уважаема госпожо министър, в едната част на своя отговор Вие повторихте това, което аз казах, и надлежно прочетохте това, което много професионално са написали юристите във вашето министерство. Оставам с убеждението, че Вие приемате това статукво като добро и като реформатор нямате намерение да променяте нещата в тази област. Не случайно в допълнителните думи аз подчертах, че тази регистрация, макар по действащото законодателство да изглежда легитимна, тя по принцип е незаконна. Защото липсва решение на онзи, който упражнява правата на собственост. Не случайно Ви попитах как ще изпълнявате правото си, дадено Ви по закон - от последния Закон за бюджета на Република когато Вие ще задълбочавате тази тенденция и след решението на Конституционния съд за консумативи, за активи, за капиталови разходи, в грубо противоречие с Търговския закон и неговия раздел за повишаване на капитала еднолично ще изтласквате общините без решение на общинските съвети като собственици в тези акционерни дружества. Ако това са търговски дружества и ако това е ред за уреждането на отношения в търговски дружества по друг начин освен в Търговския закон, това е някакъв принос и анахронизъм, който е в България. Като човек, който е заявил желание да бъде реформатор, Ви предлагам да върнете листовете на тези, които са Ви написали отговора, и да потърсите в хода на реформата радикално решаване на този въпрос. (Председателят общинските съвети вземат решения да напуснат акционерните дружества и да си продадат акциите на онзи, който пожелае да ви стане партньор вместо тях. Ще видите тогава

Уважаеми господин Божинов, искам да попитам: по време на вашето управление четири години защо не предприехте действия? Имахте възможност! Благодаря.

от човек, чието мнение във вашите среди е безалтернативно. Но тези хора, които са тук, знаят, че и на предишния и на по-предишния министър като депутат с 20-годишен стаж аз съм се противопоставял на това снишаване да не решим въпроса. Вие заявявате, че сте реформатор и аз за това се обръщам към Вас с надежда - да го видите, да го осмислите и да го решим. Перник е осъдил министерството и е получил права над болницата, заради земята, въпреки тази трактовка. В Мездра са взели вчера решение да напуснат. Община Кнежа има решение да напусне дружеството във Враца. Има проблем - дайте да го видим и да го решим. Ние затова паднахме от защото този и други въпроси не сме ги решавали, както трябва. За да не ни последвате така бързо, никога не казвайте: „А вие защо не го направихте?”. Да благодарим на министър Анна-Мария Борисова за днешното й участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси и питания към Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството. Въпрос от народния представител Калина Крумова относно проблемите на живущите във Вилна зона – гр. Сливен, с ВиК в града. Имате думата,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 Днес обаче за съжаление ще Ви занимая с един проблем. Ние от Партия „Атака” сме привърженици на това проблемите да се решават стъпка по стъпка, но когато едно или друго звено или институция не си вършат работата, за съжаление, се налага тук, в Народното събрание, да ги решаваме. Един такъв проблем имат 15 000 сливналии в така наречената Вилна зона, която се води селищно образувание. Хората там редовно си плащат данъците, въпреки това изградени пътища няма линейки, пожарни коли, полиция стигат изключително трудно, а такситата отказват въобще да превозват пътници. Друг е въпросът, че улиците нямат наименования. Все пак не това е проблемът, който поставям днес. Проблемът е защо хората там, 15 хил. жители, които редовно си плащат данъците – такива данъци, каквито плащаме и аз, и Вие, не могат да имат свободен достъп до вода и през 2010 г. живеят на режим? Задава се лято, когато, знаем, какви епидемии се разразяват и всички тези 15 хил. души там се чудят кога ще имат нормален достъп до водоснабдяване. От местното ВиК-дружество си измиват ръцете вече години наред, повече от 5-10 години. Има няколко организации и сдружения, които защитават правата си, в крайна сметка обаче хората вода нямат. Въпросът ми към Вас е: при положение че няма нормален диалог между граждани и съответното ВиК-дружество, явно или то, или нещо по системата не функционира кой знае колко добре, кога в крайна сметка тези хора ще имат вода и кога ще могат, след като си плащат данъците и имат задължения, да имат своите права? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на Росен Плевнелиев – министър на регионалното развитие и благоустройството.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

Поради това ВиК-операторът няма законово основание да открива индивидуални партиди за предоставяне на ВиК услуги във Вилната зона на гр. Сливен, както и няма задължения да назначи инкасатор, който да отчита индивидуалните водомери на членовете на водните сдружения. Водопроводните клонове във вилна зона – гр. Сливен, са свързани с градската преносна мрежа

Задължението на ВиК – Сливен е да достави и инкасира доставената питейна вода до общия водомер на сдружението, като издава фактури по партидата на водното сдружение за количеството вода, отчетено от общия водомер. Задължението на водните сдружения във Вилната зона е да заплащат подадените водни количества по отчитането на този общ водомер. Поддръжката на водопроводната инсталация – собственост на водните сдружения, за съжаление остава като тяхно задължение, тъй като мрежата не е предадена. Организацията по отчитане на индивидуалните водомери, монтирани след общия водомер,

След предаване на ВиК-мрежата ВиК – Сливен ще има задължение и ще сключи моментално индивидуални договори, за което аз категорично се ангажирам към Вас – за предоставяне на ВиК-услуги за откриване на индивидуални партиди на собствениците. По проблемите за предоставяне на ВиК-услугите във Вилната зона на гр. Сливен са постъпвали и запитвания, има и сигнали, предоставена е информация към Районната прокуратура, Областната администрация на Сливен, Комисията за защита на конкуренцията, омбудсмана на Република България, медии, граждани. С оглед на изразеното становище Ви уведомявам, че до приемането на инфраструктурата на Вилна зона – гр. Сливен, решаването на поставените от жалбоподателите въпроси също е от компетентността на община Сливен. След финализирането на тези процедури ВиК – Сливен в качеството на ВиК-оператор ще има възможността да сключва индивидуални договори с потребителите и ще открие индивидуални партиди за всеки един от собствениците на имоти. Въпреки това в момента ВиК – Сливен предоставя ВиК-услуги на 80 граждански сдружения, 90% от които са коректни платци. Към днешна дата водоподаването само на 8 сдружения е преустановено от общо 90 сдружения поради неизплатени суми за доставена вода. Те се отчитат по общия водомер на тези сдружения. Тоест, осем, а другите 80 са о`кей. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за водите предстои управлението на ВиК-системите да се осъществява от асоциациите. Нека община Сливен да бъде така добра, сега е моментът, защото се преструктурират собственостите върху ВиК-активите, да изчистят собствеността, да я узаконят. Годността на водоснабдителните съоръжения през последните месеци така или иначе трябва да премине по договор за стопанисване, експлоатация и управление към оператор, действащ на обособената територия. С две думи, за да отговоря на Вашия въпрос: поемам ангажимент. Наясно съм с проблема. Когато община Сливен си узакони ВиК-инфраструктурата и предаде мрежата, буквално на следващия ден ние ще бъдем там. Бъдете сигурни, че ако няма в момента добър диалог, сме готови веднага да го установим. Въпросът е категоричен и ясен: тази инфраструктура се узакони и докато не се предаде мрежата, за съжаление ВиК-операторът не може да сключи индивидуални договори. Готови сме да помогнем също така в процеса на узаконяване, но водеща е отговорността на община Сливен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на народния представител Калина Крумова. Изключително Ви благодаря за отговора, господин Плевнелиев. Смятам, че той беше от особено значение за всички

след като изпълнява задълженията си, е добре той да знае какво се случва. Наясно съм и го казах още при задаването на въпроса: благодаря Ви, че поемате този личен ангажимент, защото не е нормално един гражданин да се обръща към Народното събрание за нещо, свързано с проблем, който трябва да реши общината. Искрено се надявам, тъй като очевидно комуникацията между гражданите, които имат явно сериозни проблеми, и общината, конкретно ВиК – Сливен, е доста сериозна, да бъде обърнато внимание на конкретното дружество за това, което се случва между него и абонатите. Наистина, ние с Вас не за първи път от тази трибуна дискутираме проблема за водата в Сливенския регион. Очевидно нещата там не вървят. Не считам, че е редно и необходимо да занимаваме цяла България с местен проблем. Може би по-скоро трябва да се обърне повече внимание върху контрола на местните инстанции.

която Вие по много добър и достоен начин преследвате. Пак казвам: готови сме да помогнем с всичко, не само с добър диалог. Информацията, с която разполагам, е, че ВиК – Сливен е готово веднага. То иска да печели. Единственият начин, по който то може да печели, е да присъедини тези индивидуални потребители към собствената мрежа, но не може да стане през закона, който казва, че мрежата трябва да е въведена в експлоатация. Готови сме, ако трябва, на ниво